Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Državni tajnik, izvolite, Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njenu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način kako je to Zakonom propisano. Upravo Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji je donesen u rujnu 2003. godine utvrđuje što čini pomorsko dobro. Prema tom Zakonu dakle pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje. Već i same zakonske definicije pomorskog dobra razvidno je kako je ono najvrjedniji prostor Republike Hrvatske te predstavlja pokretač svekolikog gospodarskog razvitka. Jasno ukoliko se to pomorsko dobro upotrebljava ili koristi sukladno zakonu, a rekao bih i prema odgovarajućoj prostorno-planskoj dokumentaciji. No svjedoci smo kako u bližoj i daljnjoj povijesti je bilo neovlaštenog korištenja pomorskog dobra kako je na njemu bilo bespravne gradnje, nasipavanja kako od građana fizičkih i pravnih osoba pa sve do jedinica lokalne samouprave. Jasno kako je to sve skupa dovelo do pravne nesigurnosti u korištenju pomorskog dobra koju je dodatno zakomplicirala često puta nedorečena zakonska regulativa, zatim neujednačena sudska praksa, a svakako i pojedina rješenja u postupku pretvorbe bivših državnih poduzeća u kojim je postupcima mnogim pravnim osobama priznato vlasništvo na pomorskom dobru. Postojeći zakon, odnosno zakonska rješenja nisu u dovoljnoj mjeri kvalitetno odgovorila u zaštiti pomorskog dobra s jedne strane, a s druge pak strane nisu niti osigurala model kako bi se riješila stečena prava na pomorskom dobru u tom razdoblju o kojemu sam maloprije govorio. Iz tog razloga dakle, iz razloga nedorečenosti postojećeg Zakona nametnula se potreba cjelovitog sustavnog rješavanja i sagledavanja pitanja vezanih za korištenje pomorskog dobra U tu svrhu smo u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka osnovali stručnu radnu skupinu sa svrhom preispitivanja svih odredaba postojećih zakona te sagledavanja mogućih rješenja. Međutim, s obzirom na potrebu žurnu utvrđivanja i rješavanja određenih potreba koji se već sada javljaju, a svakako su se javile i od donošenja samoga zakona predlažemo dakle da se u hitnom postupku utvrde i donesu izmjene kako je to predviđeno ovim zakonskim rješenjima. Prvenstveno se dakle kroz ovaj Zakon

i smanjivalo rekao bih investicije na pomorskom dobru. I stoga smo predložili da se upravo taj dio lučke opreme izdvoji iz sastava pomorskog dobra i to je ovakvim zakonskim rješenjem i predviđeno. Naime, predloženim rješenjem pravno i jasno se uređuju status infrastrukturnih i suprastrukturnih građevina i njihovo odvajanje od lučke opreme koja ostaje u vlasništvu operatera odnosno ovlaštenika koncesije u pojedinoj luci. Nadalje druga bitna izmjena koju predlažemo ovim zakonskim rješenjem jest, odnosi se dakle na precizno određenje lučkih djelatnosti u pojedinim lukama otvorenim za javni promet kako ne bi dolazilo do situacije da pojedini koncesionar u luci naplaćuje lučku naknadu samo iz razloga što je ta vrsta djelatnosti propisana zakonom kao osnovna lučka djelatnost. predloženom izmjenom ovog zakona točno se precizira kako i na koji način moguće je vršiti naplatu za pojedine lučke djelatnosti koje se pružaju u lukama otvorenim za javni promet. Nadalje, sa ovom izmjenom zakona predlaže se i određenje obuhvata lučkog područja luka otvorenih za javni promet lokalnog i županijsko značaja te namjena pojedinih dijelova tih luka. U članku 20. ispričavam izmjena i dopuna Zakona o pomorskim dobrima u pomorskim lukama definirano je da lučko područje luke otvoreno za javni promet županijskog i lokalnog značaja obuhvaća područje namijenjeno za obavljanje linijskog pomorskog prometa, komunalni vez koji obuhvaća vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na jedinici lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u Upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili Očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave te nautički vez za nautička plovila, ribarski vez i privezišta. Ono što bi posebno želio istaknuti upravo u ovom članku jest obveza da se u pojedinoj luci otvorenoj za javni promet od lokalnog ili pak županijskog značaja mora osigurati određeni broj vezova za prihvat, privez ribarskih brodova i na taj način bi mogli u značajnoj mjeri kompenzirati onu potrebu koju ističu ribari a to je da praktično duž Jadranske obale nemaju naročito u turističkoj sezoni osigurano mjesto za privez svojih ribarskih brodova. Također jasno je da će se provedbom ovog zakona a nakon što ministar donese podzakonski akt koji će preciznije definirati, kojim određenog veza u pojedinoj luci otvorenoj za javni promet bilo lokalnog bilo županijskog značaja moći će se onda svakako osigurati to prekrcajno, istovarno mjesto za pojedinog ribara koji svojim brodom uplovljava u takve luke koje će dakle imati osigurani vez. Nadalje također je vrlo važno za istaknuti a što rješava ovaj Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama odnosno izmjena postojećeg zakona jest činjenica da se sada jasno omogućuje prioritetnim koncesionarima u lukama otvorenim za javni promet da u sukladnoj ili proporcionalnoj visini investicije koju za vrijeme trajanja prioritetne koncesije ulože u luke u kojima u kojima imaju i ovlaštenici su koncesije da im sada točno po propisanom postupku može u ovisnosti o visini dakle, ulaganja produžiti koncesije a jasno sukladno vremenu potrebnom da bi izamortizirali sredstva odnosno ulaganje kojega su uložili u pojedinu luku u kojoj su ovlašteni koncesije. Dakle, i ovom izmjenom zakona omogućuje se ovlaštenicima koncesije koji imaju prioritetnu koncesiju da mogu točno utvrđenom postupku produžiti svoju prioritetnu koncesiju na određeni broj godina koji opravdava visinu ulaganja kojega su u pojedinu luku uložili. Ujedno želimo sa ovim zakonom i to je bila također intencija predlagača da se kroz izmjene ovoga zakona omogući koncesionarima u prvom redu dakle, u lukama od državnog značaja u kojima i imaju prioritetnu koncesiju da jednostavnije i lakše uđu u nabavku lučke suprastrukture, u nabavku lučke opreme kako bi mogli odgovoriti velikim projektima koji se u ovom trenutku provode u gotovo svim lukama od državnog značaja u Republici Hrvatskoj dakle, od Rijeke, Zadra, Šibenika, Splita, Ploča i Dubrovnika. I kako bi sve one investicije koje Republika Hrvatska ulaže u lučku infrastrukturu mogle biti opravdane na način da na tim infrastrukturnim objektima koji u prvom redu jasno predstavljaju bilo putničke, bilo terminale za rasute terete, terminale za kontejnere ili kontejnerske terminale da mogu osigurati sredstva jasno, ući u tu jednu fazu investiranja i kvalitetnim načinom odgovoriti investicijama koje u ovom trenutku se financiraju iz državnog proračuna a putem kredita od od međunarodnih financijskih institucija. U tom smislu smo i išli sa prijedlogom da se ova izmjena zakona donese po hitnom postupku, kako bi mogli valjano odgovoriti na ugovore koji su sklopljeni sa međunarodnim financijskim institucijama i omogućili dakle, koncesionarima da na jednostavniji način osiguraju odgovarajuća financijska sredstva za izgradnju bilo lučke suprastrukture s jedne strane ili pak za nabavu lučke opreme koja će sada temeljem ovoga zakona biti praktično biti u njihovom vlasništvu. Kako je evo dakle, kroz rad Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora su dati određeni amandmani koji su praktično predstavljaju, nomotehnički su uređen izričaj samoga zakona evo, u svom uvodnom dijelu dakle, želim kazati da se te amandmane Odbora za zakonodavstvo i prihvaćamo. Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze, uvažena zastupnica Alenka Košića Čičin-Šain.

raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 604. Odbor je prihvatio prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da su u primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uočene određene nedorečenosti koje se ovim zakonom djelomično predlaže urediti. Predloženim rješenjima precizno se definira lučka infrastruktura, supstruktura i lučka oprema. Definira se određenje lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet te uređenje obuhvata luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja kao i ovlaštenje za donošenje kriterija kod osnivanja više lučkih uprava na području jedne županije čime bi se omogućio brži i uspješniji gospodarski rast, razvitak Republike Hrvatske. U raspravi je iznijeto mišljenje da bi županijske uprave trebale pružiti određene usluge, kao na primjer otpremanje smeća, opskrbu strujom i vodom kao i da na odgovarajući način treba riješiti pitanje komunalne naknade i spomeničke rente i to na diferencirani način. Istaknuto je da su predložene izmjene i dopune zakona značajan korak naprijed, međutim mišljenje je i da bi predlagatelj trebao pristupiti cjelovitoj promjeni ovog zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prije nego što prijeđemo na raspravu po klubovima, jedna obavijest, da se glasanje planira ne za 18 nego za 16 sati. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Anton Peruško.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, gospodine i gospođo iz ministarstva! Želim nekoliko riječi reći u ime kluba SDP-a o ovom prijedlogu zakona koji je danas pred nama. Kod nas u Republici Hrvatskoj pomorsko dobro čine more, te svakako obala i otoci u dijelu koji su u funkcionalnoj vezi s morem. Pomorsko dobro je uvijek bilo definirano kao dobro u općoj upotrebi svima, što znači da se radi o posebno vrijednom resursu pod osobito ustavnom i zakonskom zaštitom. Ovo je dobro u Hrvatskoj kao izrazito pomorskoj zemlji u stoljetnoj i pravnoj tradiciji opće dobro temeljeno na načelu da je van pravnog prometa, na načelu jedinstva zemljišta i suprastrukture koja je izgrađena prema načelu zabrane stjecanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u režimu pomorskog dobra. Nakon drugog svjetskog rata pomorsko dobro se uređivalo kroz pravna pravila pri prvi cjeloviti propis je bio Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima iz '74. godine koji je pomorsko dobro definirao kao opće dobro u društvenom vlasništvu. Od tada započinje o ovoj materiji pravna konfuzija koja nije poboljšana ni Pomorskim zakonikom iz '94. godine. U proteklom razdoblju od osamostaljenja Republike Hrvatske pravno uređenje pomorskog dobra imalo je dvije ključne prelomnice, ukidanje društvenog vlasništva i započinjanje po meni nesretnog modela pretvorbe i privatizacije. Svi propisi, Pomorski zakonik iz '94. i aktualni zakon čije su izmjene danas pred nama nigdje ne spominje pravne učinke ukidanja režima društvenog vlasništva. Jedini propis koji to čini ali nedovoljno je Zakon o morskim lukama iz '95. godine. Podnormiranost je u praksi izazivala brojne imovinsko-pravne konflikte u pravnoj zaštiti ali i u raspolaganju nekretninama na pomorskom dobru. Ovo je neprimjereno jer se upravo na obali nalaze najatraktivnije I najvrjednije nekretnine. Kod pretvorbe društvenih poduzeća zemljišta i objekti nisu procjenjivani u vrijednost društvenog kapitala. Međutim, Hrvatski fond za privatizaciju je procjenjivao u vrijednost kapitala ulaganja u objekte te su nastale nove dvojbe da li trgovačka društva imaju neka prava obavezno pravne naravi po osnovi ulaganja i ako imaju koja su to zapravo prava. Pitanje katastra pomorskog dobra je posebno pitanje, te većina nekretnina na obali koje su stvarno pomorsko dobro nisu kao takve označene u katastru ni u zemljišnim knjigama. Na njima i danas postoji upis prava vlasništva fizičkih ili zaostali drugi upisi. Pomorski zakonik je također sadržavao nepotpune i nejasne odredbe o pravima na pomorskom dobru ali je izrijekom propisivao da je zabranjenom na pomorskom dobru stjecanjem prava vlasništva i drugih stvarnih prava na pomorskom dobru te da se objekti smatraju pripadnošću pomorskog dobra. Nakon prestanka koncesije a dopuštena je i mogućnost upisa sa hipoteke na objekte na pomorskom dobru. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kojega je donijela koalicijska Vlada u rujnu 2003. godine definira da pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje, te potom definira i morsku obalu kao pojas koji je širok najmanje 6 metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih, viših, visokih voda. Dakako da je tijekom primjene ovog zakona iz 2003. a i novonastali odnosi utjecali na to da je potrebito donijeti neke novele u postojećoj regulativi, tj. u postojećem zakoniku. I u zemljama Europske unije ne postoji jedinstvena regulativa koja tretira pomorsko dobro i pojma morskih luka. U mediteranskom bazenu međutim gotovo u pravilu ostao je status javnog dobra. U Italiji je nešto drugačije. I ja u ime kluba SDP-a tvrdim da princip dobra u općoj upotrebi na kojem se ne može sticati vlasništvo već davati u koncesiju pa i dugoročniju treba podržati i ne radi se ovdje o nikakvom političkom zakonu, ne bi si ni dozvolio u okviru struke predmnijevajući da djelom sam upoznat u problematiku da iz bilo kojih razloga ne prihvatimo prijedlog koji je pred nama danas na raspravi. I klub SDP-a će glasati za ove izmjene koje se predlažu, s tim da nisu izmjene cjelovite i zbog toga ću se osvrnuti na nekoliko pojedinosti. Naime, predloženim promjenama koje su danas pred nama u drugom čitanju o čemu je govorio i državni tajnik gospodin Bačić žele se postići među manjim izmjenama koje su i kozmetičke ili takve naravi da nemaju nekog bitnog značaja ali se žele postići tri ključna cilja i ta tri ključna cilja i klub SDP-a podržava. I to je prvo produženje roka prvenstvene koncesije. Luke su pred nekih davnim vremenima iza drugog svjetskog rata uglavnom gradili radnici. U postupku pretvorbe bivših društvenih lučkih poduzeća prvenstvena koncesija dodjeljivana je na rok od 12 godina. U međuvremenu je došlo do većih ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu te opravdanje za produžetak koncesije je utemeljen na ulaganjima a po nama i opravdano. Postojećim odredbama zakona lučka oprema prvenstveno dizalice eksplicite su bile definirane kao pomorsko dobro. Izmjena zakona predviđa da postojeće dizalice koje su postojale prije donošenja zakona i ostanu pripadnost pomorskog dobra ali da nove dizalice i oprema koje su pokretna sredstva ne trebaju niti bi bilo logično da budu kao pokretna stvar jer se to, tom odredbom omogućuje modernizaciju postrojenja što je dakako dobro došlo. U županijskim lukama javnog prometa pogotovo o čemu je i gospodin tajnik Bačić govorio mogli su prometovati i vezivati se i tako dalje i obavljati promet samo brodovi javnog prometa, a ne primjerice jahte, ribarice i tako dalje i brodice domicilnog stanovništva pa ste imali tijekom zime situaciju da nema na rivi ni galeba, ali se ne može vezati neki brodić koji nije u javnom prometu. Te nelogičnosti, a pogotovo nakon podjele prihoda kako je predviđeno između jedinice lokalne, regionalne i državne vlasti mislim da je to novina koju svakako treba pozdraviti. Ovdje je po meni dobro da se nadležnost lučkih uprava proširi i na brojna privezišta i da se uredi, da se uvedu tarife za jahte i brodice ali isto tako predlažem da predlagač u članku 12. kojim se mijenja članak 78., stavak 2. nađe rješenje obveze pružanja usluga prihvata otpada pa ako ne u zakonu onda u provedbenom aktu odnosno pravilniku jer se obveza prikupljanja otpada mora uvesti pa i pod uvjetom ako nije profitabilna ukoliko želimo spriječiti naše more od daljnje devastacije. I na kraju želim reći i nešto čega u ovom zakonu nema, a to je komunalna naknada. Općine i gradovi naplaćuju komunalnu naknadu za prostor luke koji je u ingerenciji države, pomorsko dobro i opće dobro i za usluge koje se ne pružaju unutar luka. Na lučkom području koncesije izdaju lučke uprave a koncesionarima se naknadno zaračunaju i komunalne usluge. Prihod komunalnih usluga se ostvaruje na pomorskom dobru a ne vraća se u pomorsko dobro. Podsjeća me to na SIZ za lokalne ceste iz bivše države kad se naknada pomorskog dobra slijevala u taj SIZ za ceste pa su se gradile ceste, groblja i ne znam što a ne princip da tamo gdje je ostvareno da se i vrati u pomorsko dobro. Ovdje je na Odboru bilo i u nekoliko različitih razmišljanja, uvažavam i stav predsjednice Odbora gospođe Alenke Košiša Čičin-Šain da treba diferencirano pristupiti ovom problemu ali da u svakom slučaju luke koje isključivo služe lučkom prometu, ne turističkom i tako dalje da se oslobode plaćanja komunalne naknade jer jedinice lokalne i regionalne samouprave i bilo tko i ne investira u te objekte već to isključivo čine a kad je u pitanju spomenička renta i luke putničke u kojima pristaju putnički brodovi prvenstveno da bi koristili gradsku infrastrukutu je tema posebna za sebe, ali ovaj problem definitivno predlaže predlagaču da razmotri kod cjelovite izmjene zakona i da se oslobodi one dijelove luka, plaćanja komunalne naknade gdje zaista nema opravdanja. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Mato Arlović. Podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege naravno da je potrebna izmjena i dopuna Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama međutim postavlja se pitanje da li po svom sadržaju, opsegu i dosegu ova predložena izmjena i dopuna zapravo je dovoljna ili još bolje da li odgovara potrebama i našeg gospodarskog i političkog, a i pravnog sustava. Zašto ovako? Vidite ako uzmete samo na primjer članak novi 2. kojim se između ostaloga nudi da se ne može dati koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi koja gospodarski koristila pomorsko dobro bez pravne osnove ili je uzrokovala štetu na pomorskom dobru ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru, korisnik temeljem valjane pravne osnove. Prema tome ako se plati šteta zbog stjecanja bez osnove i naravno koja ne može biti manja od naknade za koncesiju tada se može dobiti koncesija. Sad postavljam pitanje u kojoj mjeri je usklađen ovaj dio zakona sa Zakonom o graditeljstvu između ostaloga po kojem ovo treba sve rušiti? … nalazi na pomorskom dobru na nezakoniti način se koristi, radi i tako dalje i umjesto da se ruši, da uređujemo mi zapravo onaj drugi zakon na ovaj način dovodimo u upitnost i stvarno postavljamo sami sebi pitanje do koje mjere? Naravno ako hoćemo nešto legalizirati kroz davanje koncesija na pomorskom dobru i kroz ostvarenje instituta prava građenja onda bi trebalo to uskladiti sa vladajućim pravnim sustavom a ponajmanje se to ne može napraviti da se između ostaloga dogovore dva ministarstva. To bi morao riješiti Sabor. Drugo pitanje koje bi se trebalo razriješiti a pitanje je između ostalog već u, sam članak 1. gdje se kaže da u članku 2., točki 8. iza riječi, u zagradi rezervoari i slično umjesto zareza se stavlja točka, a riječi «te drugi kapitalni prekrcajni objekti, stalno učvršćivanje dizalice» i tako dalje se brišu. Sad postavljam pitanje zapravo o čemu se radi? Poštovane kolege radi se o novoj nacionalizaciji, radi se o novoj nacionalizaciji jer sada važeća odredba koja uvodi te druge kapitalne prekrcajne objekte se uvodi u lučku nadgradnju i s njima trebaju upravljati luke, a mi predviđamo novim člankom 18. sada kojim se treba izmijeniti i dopuniti članak 118. logično kroz novi članak 118.a koji glasi: «Sve lučke dizalice koje su stalno učvršćene u lučkom području, u lukama otvorene za javni promet

iz lučkih uprava prenosimo u drugu vlasničku sferu onda postavlja se pitanje zapravo a u kojoj mjeri mi lučke uprave osiromašujemo i dovodimo u nepovoljniji položaj u odnosu na … /Govornik se ne razumije./ … do sad. I treće, ono što mene jako interesira a koji će to, ne znam, osobitu korist država dobiti što će ovo proglasiti državnim vlasništvom i dodatno iznajmljivati u koncesiju. Ja tu ne vidim nikakve posebice koristi ako se želi dodatno propisati uvjeti i kriteriji da bi se zaštitilo pomorsko dobro, da bi se … /Govornik se ne razumije./ … onda bi to trebalo urediti ovim propisom kojim se inače, inače uređuje obaveza lučkih uprava a to je vezano za članak 9. gdje se uvodi novi stavak 6. koji glasi da «lučka uprava može iznimno zahtjevu ovlaštenika uz prethodnu suglasnost Vlade» i tako dalje je li «izdavati koncesiju i do 50 godina». Prema tome u svakoj varijanti Vlada može davati suglasnost a pitanje naknade za korištenje stalno postavljenih dizalica i tako dalje to se može riješiti izmjenom pravilnika u vezi sa odlučivanjem i određivanjem naknade za određivanje koncesija. Naravno, ovdje je posebice dodatan i novi stavak koji kaže da će Republika Hrvatska prenošenjem upravljanja na sve dizalice na lučkom području u lukama otvorenim za javni promet, nadležnoj lučkoj upravi koja ih daje na korištenje ovlašteniku koncesije prema uvjetima i iz ugovora o koncesiji. E sad je pitanje vrlo interesantno što to zapravo znači. Dakle, s jedne strane izuzimamo da više nisu stav lučke uprave. S druge strane to postaje državno. S treće strane država odmah to prenosi na upravljanje lučkom, lukama na lučkom području otvorenim za javni promet i u isto vrijeme oni bi trebali to dati ovlašteniku koncesije po uvjetima prema uvjetima iz ugovora o koncesiji. uvjetima iz ugovora o koncesiji. Sad je tek interesantno do kraja. Postojeća trgovačka društva koja su osnovana u lučkim upravama, koja raspolažu sa tim subjektima itd. sad je pitanje kako su i na koji način su oni dobili. Neki možda nisu dobili upravljanjem time na osnovu koncesije. A što je onda? Kako će se riješiti pitanje naknade štete itd. itd. Jer je ovo ipak ograničavanje ili može biti ograničavanje određenih poduzetničkih prava i sloboda. Treću stvar koju bih htio zamijetiti je pitanje članka 37a). gdje se kaže: “Republika Hrvatska ovlaštena je kao nositelj vlasti poduzimati sve radnje radi zaštite pomorskog dobra kao i podnositi tužbe radi utvrđivanja“. Znate, nije ovo samo nositelj javno pravnih ovlasti Republika Hrvatska. Ovdje se javlja ona i u funkciji poduzetničkih zapravo djelatnosti, gospodarskih djelatnosti i ne može uvijek nastupati u takvim odnosima sa aspekta vlasti. Ona sa aspekta vlasti može uzimati, poduzimati određene radnje naravno u skladu sa zakonom ili mijenjati zakon. Ali ako se pojavljuje kao gospodarski subjekt koji se odnosi na pomorsko dobro i daje ga u koncesiju prema nekom drugom gospodarskom subjektu. Ovdje mora voditi o nekim drugim računima interese i ne može nastupati kao vlast. Ako nastupa kao vlast onda je to drugo pitanje jer onda može odlučivati ovom ću dati, ovom neću dati, a morala bi poštivati načelo jednake pozicije svih pred zakonom i u takvoj situaciji srazmjerno onome tko da bolju ponudu dati njemu. Prema tome, taj bi dio trebalo, trebalo po meni korigirati. Naravno, dosta je interesantna nova izmjena članka 75. gdje se dodaje novi stavak 5. koji glasi: “Ministar će donijeti propis koji će odrediti kriterij za osnivanje više lučkih uprava“. E sad gledajte, nisam siguran ali moram izreći taj dio jer nisam ga do kraja stigao izanalizirati s obzirom da smo vrlo malo vremena u posjedu ovog zakona. Kako će se to reflektirati na ustavnu poziciju jedinica lokalne i regionalne samouprave. Naime, u članku 75. stavak 1. to je taj stavak koji će novim propisom regulirati ministar se kaže: “Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća u kojem slučaju se podnositelji zahtjeva i suosnivači. Sad se odjedanputa predlaže da će se donijeti propis kojim će se zapravo uređivati prava suosnivača jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dosta je interesantno kada se radi o Ustavu. Ustav u tom pogledu ima malo drugačije stajalište koje se nisam siguran do kraja ovdje da li je ispoštovan. Naime, Ustav kaže u članku 116. ustroj, ustroj i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuje se zakonom. Odlukom određeni poslovi državne uprave mogu se zakonom prenijeti tijelima jedinice i lokalne i područne regionalne samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Dakle, mogu se prenijeti zakonom. Kako je moguće zakonom s jedne strane dati ovlasti da su suosnivači, a s druge strane reći da će se posebnim propisom od strane ministra zapravo propisati kako će ostvarivati ta svoja prava. Ne, teško bi išlo u odnosu na ustavnu normu. Ovo je moralo biti ako se htjelo još jedan ili dva stavka ovog članka kojim će se točno reći zapravo kako zakon to pitanje rješava i zakonom to propisati. To je dodatna primjedba. I još jednu primjedbu da ne analiziram baš do kraja cijeli zakon vezana je uz članak 20. Kaže se ovako: “Ovlašćuje se ministar da u roku od 12 mjeseci od dana stupanja ovoga zakona donese slijedeće propise“ odnosno slijedeći propis iako se radi o više. O kriterijima i tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje djelatnosti kao i kriterij za određivanje lučkih tarifa u lukama otvorenim za javni promet iz članka 7. stavak 4. ovoga zakona. I onda to stavak 4. ovoga zakona piše velikim slovom. Naravno, kada se to pogleda onda ćete vidjeti vrlo jasno da će ministar donijeti akt koji propisuje kriterij. Dakle, između ostaloga maksimalne iznose za određivanje lučkih tarifa i to razlike u teretu od putničkih luka, te kriterij za produženje roka trajanja koncesije iz članka 9. ovog zakona itd. Nisam siguran da se sve ovo može riješiti tim provedbenim propisom, nego neke stvari bi morao imati ovlast Vlada s obzirom na to da i Vlada donosi neke propise koji se tiču koncesija, a osim toga negdje daje i suglasnost. Treće. Kaže se kriteriji za osnivanje više lučkih uprava. To je ovaj članak o kojem smo malo prije govorili vezano za jedinice lokalne i regionalne samouprave. On će propis donijeti umjesto da to bude zakon. I ovlašćuje se ministar da u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona

Drago mi je u ovo kasno poslije podne da je upravo predlagatelj u jednom najjačem sastavu što potvrđuje ozbiljnost predloženih izmjena i dopuna Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s konačnim prijedlogom zakona. nekolicini predloženih izmjena i dopuna one su jako važne i bitne kako bi se doista mogli još više opredijeliti i konkretno usmjeriti da, da, pomorsko dobro kao izniman i vrijedan izvor gospodarskog razvitka da zaslužuje i obvezuje nas da se donošenjem ovog zakona sačuva postojeće ne samo za nas već i za budućnost i da korak po korak idemo u pravcu toga sačuvati ono što je važno za sačuvati, a iskorištavati ono što se nameće kao gospodarski važan i budućnost našega razvitka. Ja bih posebno istaknuo nekoliko izmjena koje mi se čini da su jako korisne i upravo daju mogućnost da se s lakoćom i kad se za to utvrdi doista pravi interes da se produži koncesija. Primjerice, dosadašnjem zakonu je predviđena mogućnost i postupak kada poglavarstvo županije, odnosno Vlada Republike Hrvatske može produžiti rok trajanja koncesije. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru utvrđuje se mogućnost da je lučka uprava kao davatelj koncesije može produžiti koncesijsko razdoblje naravno uz suglasnost vlasnika, odnosno Vlade Republike Hrvatske. Jer predloženom mogućnošću da se produži koncesijsko razdoblje u lukama otvorenim za javni promet potiče se dodatno ulaganje u lučko podgrađe u lučko podgrađe i nadgrađe od strane ovlaštenika koncesije. Jer ovime se načinom i omogućuje ostvarenje privatno-javnog partnerstva između lučke uprave i ovlaštenika koncesije. Ali i lučka uprava najbolje zna, zna, mislim u prvom redu i na državne lučke uprave i lučke uprave županijske što i kako treba na određenom području napraviti. To je posebno važno iz razloga što se na ovaj način može i produžiti rok trajanja koncesije do ukupno 50 godina za određena područja i odgovarajuće djelatnosti. I to uvijek se ističe ako nove investicije to gospodarski opravdavaju. I važno je stoga istaknuti još ono što je bilo nužno napraviti, a što i ovim izmjenama i dopunama zakona smo jasno pokazali opredjeljenje da se postojeće luke i lučice uređuju, dotjeruju, osigurava se siguran vez, osiguravaju se i sve usluge koje mora imati određena luka. Primjerice nedavno upravo potpisan Ugovor za izgradnju luke Rogač na Šolti potvrđuje da postojeća luka treba udovoljiti modernom nautičarstvu, ali opet on u studiju koju smo započeli raditi treba je dovršiti da kažemo koliko brodova može na hrvatskom dijelu Jadrana Ne da se povodimo za tim kako je velika navalica za megajahte, za jahte jer Jadransko more je ipak zatvoreno more ograničeno nedovoljno da bi sa naše strane, sa ove strane Jadrana osigurale sve ekološke preduvjete za toliki broj brodova. Naravno i sadašnjih 105 tisuća brodica domaćih i 60 tisuća stranih jahti ukazuje mogućnost da se upravo u članku 10. kako se to ističe definira lučko područje, odnosno sadržaji koji se obuhvaćaju u lučko područje luka otvorenih za javni promet lokalnog i županijskog značaja. Nismo stavili u stranu domaće brodove i brodice već se i precizira da se tu mogu smještati ne samo oni koji trajno borave, koji imaju prebivalište, vlasnik koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, nego i plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisano je u imenik, upisnik brodova nadležne lučke kapetanije kako bi se doista omogućilo da onima koji žive na kontinentu, a ne žive stalno na moru, u gradovima i mjestima gdje im boravi brod koji je upisan i u očevidniku lučke uprave, lučke kapetanije ima siguran vezan. Te također se omogućuje nautička veza, nautička plovila, ribarski vez i privezišta. Naglašavam ribarski vez i privezišta, ali sa točno određenom rutom kad se može taj vez koristiti, a kad ne. Jer nedostatak ribarskih luka koje bi trebalo riješiti u idućem razdoblju predmet je uvijek prostornih planova i određene gospodarske i zainteresiranosti ribara dotičnoga kraja. Ono što valja također posebno naglasiti jeste na taj način uvođenje reda i naplate svake usluge. Čak za prijedlogom ovog zakona predlagatelj ide i dalje pa kaže gdje u onim lukama gdje nema gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe brodom, električnom energijom, usluge će pružati lučka uprava. A čim to lučka uprava pruža siguran je financijski red, plovidbeni red, sigurnost plovidbe i svaka dana koncesija onom koji se želi baviti otpadom, opskrbom vodom i električnom energijom omogućuje se doista i ubiranje prihoda kako bi se ti prihodi upravo i trošili na daljnji razvoj postojećih luka i lučica i stvarala mogućnost da one budu doista na najvišem stupnju razvoja. razvoja. Predlagatelj je vrlo jasno kazao, do današnjeg dana sve ono što je ugrađeno na pomorskom dobru primjerice dizalica kao oprema to će i ostati državno, a od današnjeg dana ovisi o dužini koncesijskog razdoblja. Dizalice i sve ono što je uloženo u nadgrađe nadgrađe bit će onoga koji je dobio koncesiju. S time se doista osigurava više okrenutost moru, iskorištavanja pomorskog dobra u skladu sa u prvom redu prostornim planovima, u drugom redu sa željom da se razvija i oplemenjuje svaka luka i lučica i da se razvija ono što želimo kazati u gospodarskom smislu na ovom području. Stoga treba ohrabriti predlagatelja da u idućem razdoblju napravi jedan cjeloviti prijedlog Zakona o pomorskog dobru i morskim lukama kako bi mogli temeljito i u duže vrijeme pripremiti zakon onakav u cjelovitim, u cjelovitom obliku da nemamo brojne izmjene i dopune za one najvažnije stvari koje se mogu i napraviti. vjerujem da će i to iduće razdoblje biti dovoljno dugo i temeljito kako bi sve ove stvari koje smo naglasili mogli ugraditi u zakon koji bi bio poput i ove izmjene i dopune, moderan, suvremen i osiguravali bi u prvom redu sigurnost plovidbe, ekološku zaštitu, ali i gospodarski razvitak svakom koji sudjeluje u tome. Zahvaljujem. U ime kluba, 5 minuta, uvažena zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani predlagatelji, prije svega željela bih naglasiti da ćemo mi kao klub HNS-a podržati ovaj prijedlog zakona, odnosno izmjene ovog zakona. Jer smatramo da je dobro da ovim izmjenama da se dobro uređuju nedorečenosti koje su do sada postojale u zakonu. Kako nam je poznato u Europskoj uniji ne postoji još jedinstvena politika u pogledu upravljanja javnim lukama. Nema niti potpuno zajedničkog rješenja oko statusa luka, zbog čega nije došli niti do usklađivanja na tom području od strane naše zemlje sa stečevinom Mediteranske države kao što smo imali danas prilike na odboru čuti od gospodina pomoćnika ministra, u većini slučajeva imaju pomorski pojas koji se štiti pristup moru, tako i naši susjedi Talijani isto imaju pomorsko dobro ali samo 6 metara dok je kod nas taj pomorski pojas određen sa najmanje 6 metara što znači da pomorsko dobro obuhvaća cijelu luku bez obzira na zahvaćenost u dubinu kopna lučkog područja. Ne treba zaboraviti da su tamo 90-tih, 95. lučki radnici u Hrvatskoj sami izdvajali za izgradnju, do tada izdvajali za izgradnju lučkih postrojenja i luka općenito zbog čega im je Zakonom o morskim lukama iz 95. godine upravo priznata tzv. prvenstvena koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti na 12 godina. Ovim zakonom je za svaku pohvalu što im se omogućuje produženje te koncesije kako bi se osigurala budućnost i za te lučke radnike koji još to de facto tamo obavljaju, ostaje međutim pitanje što je sa ulaganjima i čija su ta ulaganja do kojih je u međuvremenu nužno moralo doći. Dakle postoje neka privatna ulaganja koja su bila napravljena nužno da bi se moglo održavati funkcija i rad unutar tih lučkih područja i sad se danas postavlja pitanje u čijem je to vlasništvu. Isto tako s obzirom da je Zakonom o pomorskom dobru zabranjeno sticanje vlasništva na pomorskom dobru, nije pitanje samo taj segment nego je pitanje i prilikom privatizacije trgovačkih poduzeća s početka 90-tih godina, kada je tom privatizacijom su određene nekretnine na tom području ušle u temeljni kapital tih tvrtki i kada su se te tvrtke sa tim temeljnim kapitalom uknjižilo u zemljišne knjige. Dakle po različitim propisima su se desile stvari koje danas nisu jedinstveno tretirane na svim lučkim područjima i to je jedna od stvari koja bi se dakako trebala u dosta brzo vrijeme, recimo sljedećih godinu dana definirati i na neki način riješiti, jer ako po Zakonu o pomorskom dobru nije moguće imati vlasništvo u tim lučkim prostorima onda nije moguće po Zakonu o privatizaciji imati nekretninu u svom vlasništvu na tom dijelu. Dakle ovim zakonom se to krucijalno pitanje ne rješava i de facto to treba riješiti i pretpostavljam da će se to riješiti jedinstvenim prijedlogom zakona do kraja ovog mandata. Dakle ako je i došlo do knjiženja treba napraviti provjeru i treba isknjižiti, dakle treba napraviti korekciju. Činjenicom da je nešto uknjiženo ne znači da a priori tako mora i ostati. Isto tako bi htjela još se samo osvrnuti na informaciju o tome da danas imamo otprilike 105 tisuća brodica i oko 65 tisuća stranih jahti i da je pitanje održivog razvoja na Jadranu stvarno postalo pitanje ako mi nemamo toliko priveza. Dakle mi moramo vidjeti koliko je kapacitet Jadrana na kojeg mi možemo zadovoljiti i što ćemo nakon toga. I u ovom smislu ove prijedloge ovog zakona dakako podržavam jer je način da se koristi luka koja inače služi za lokalno domicilno stanovništvo i za putnički teret kad nije opterećeno onim što je primarna djelatnost, da se također koristi i za jahte, odnosno i za sve ostale brodice koje se tamo nalaze, dakle smatram da je to dobro. I isto tako još bih samo napomenula da i podjelu, dakle da se stvore uvjeti za prihvat jahti, ali da se također to dijeli ta financijska dobit da se dijeli u parametrima 1:3, znači svatko da dobije jednu trećinu, jedinica lokalne samouprave, županije i država kao princip smatram korektnim. I možda još samo za kraj. Što se tiče komunalne rente i spomeničke rente sigurno da o tome treba vrlo pomno promisliti. Mi smo dobili kao zastupnici jedan amandman, prijedlog jednog amandmana koji međutim ovom prilikom ne možemo dati zato što naprosto ovo nije predmet ovog zakona u ovom trenutku, ali da se o spomeničkoj renti, odnosno oslobađanju luka od plaćanja spomeničke rente i oslobađanju luka od plaćanja komunalne rente, naknade, treba svakako razmisliti, naravno diferencirano kad sam to mislila pod diferencirano diferencirano mislim da treba vidjeti karakter luke. Ako je to turistička luka onda naravno da treba naplaćivati, a ako je to trgovačka luka, odnosno pretovarna luka onda treba razmisliti u kom smislu naplaćivati. Hvala lijepa.

Najprije bih se htio zahvaliti svim klubovima koji su dali podršku ovakvim izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Uistinu da izmjene nisu opsežne ali su iznimno bitne u ovom trenutku za daljnje kvalitetnije funkcioniranje prvenstveno lučkog sustava u Republici Hrvatskoj. Htio bih se samo osvrnuti na nekoliko stvari koje sam možda i dijelom u svom uvodu već i spomenuo, a to je onaj dio koji se u prvom redu odnosi da dakle na probleme koji danas jesu na pomorskom dobru, a koji su nastali nizom godina, ne samo iako u pretvorbi društvenih poduzeća kada je kroz rješenje Fonda za privatizaciju pojedinim trgovačkim društvima praktično u temeljni kapital priznato pravo ulaganja na pomorskom dobru, a kasnije i to sam također rekao i kroz neujednačenu sudsku praksu pojedini zemljišno-knjižni sudovi u Republici Hrvatskoj su takva rješenja od strane Fonda za privatizaciju knjižila u vlasništvu pojedinih trgovačkih društava pa tako imamo situaciju vrlo neujednačenih odnosa na pomorskom dobru i u brodogradilišnim lukama, i u lukama otvorenih za javni promet i u lukama posebne namjene. Dakle jedan vrlo široki spektar različitih sticanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama na pomorskom dobru i to objektivno jest problem kojega moramo riješiti čim prije. Ja sam to u uvodu rekao, dakle da ćemo kroz taj jedan sustavni prijedlog izmjena i dopuna, odnosno čak stvaranja novoga zakona trebati riješiti pitanje stečenih prava na pomorskom dobru u dijelu u kojemu mi tumačimo da nije moguće sticati pravo vlasništva na pomorskom dobru no činjenica je da su određena trgovačka društva plaćajući dionice platili i ono što im je država priznala i oni zbog toga nisu krivi, odnosno treba utvrditi način kako riješiti obeštećenje za one na trgovačka društva koja su se upisali u zemljišnoj knjizi na pomorsko dobro. To je vrlo važna stvar koju moramo riješiti tim novim zakonom. Druga stvar je također jedan niz, rekao bih spektar različitih građevina koje su nastale od prije stotinjak godina na pomorskom dobru pa sve do prije, do za koje građane je potrebno riješiti njihov status do kada, je li to 15. veljače 68. kako to predviđa Zakon o građenju ili neki datum, moraju i treba biti legaliziran na pomorskom dobru što sa objektima koji su nakon toga nastali i imali su građevinske dozvole date pojedinim jedinicama lokalne samouprave bilo gradovima i općinama koji su tamo već izgradili određene objekte bilo gospodarske i bilo sportske i bilo stambene pa danas postoji problem svih onih koji su stekli na određeni način pravo vlasništva iz takvih građevinskih dozvola koje su po nama već danas bi trebale biti upitne da li su mogle u to vrijeme biti izdane na sada pomorskom dobru. Dakle ima čitavi niz pitanja koji se dotiču stečenih prava na pomorskom dobru i koji se mora riješiti, a koje zakon iz rujna 2003. nije do kraja riješio i to je otvoreno pitanje koje rješavamo u ovom trenutku ministarstvo i na kojega treba dati uistinu kvalitetan odgovor. Druga stvar koja je također vrlo važna, vrlo bitna jest da, i druga stvar je da uglavnom katastar pomorskog dobra nije nigdje ustanovljen u Republici Hrvatskoj, a ono što je još i važnije i presudnije to je da nije sustavno utvrđena granica pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj. Možda je tek svega 5, 6% hrvatske obale, odnosno pomorskog dobra je utvrđena granica pomorskog dobra na tom prostoru. Prema tome, negdje je preko 90% na pomorskom dobru nije utvrđena granica pomorskog dobra. I zbog toga smo sada krenuli u sustavno rješavanje utvrđivanja granica pomorskog dobra na način da naše ministarstvo, dakle, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka zajedno sa Državnom geodetskom upravom izradilo aerofotogeometrijsko snimanje cjelokupnog područja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj i sada se kreće orto-fotokarata kako bi mogli preko županijskih povjerenstava, odnosno ministarstva definirati i utvrditi granicu pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj. Nadalje, gospodin Peruško je spomenuo i problem rješavanja, odnosno prihvata otpada u … /Govornik se ne razumije./ promet. Ja moram reći da je to već riješeno Pravilnikom o redu u lukama koji pravilnik podrazumijeva obvezu da luke za … /Govornik Slažem se i držim da je također zakonom potrebno riješiti pitanje ne samo komunalne naknade, ne samo naknade, odnosno spomeničke rente. Tu je još otvoreno pitanje vodoslivne naknade. pitanje koje moramo postaviti si kroz donošenje novoga zakona jest da li je ovlašteniku koncesiju koji plaća koncesijsku naknadu za korištenje pomorskog dobra potrebno još opterećavati njegovo poslovanje sa onim naknadama koje mu se u području za koje on plaća koncesiju uistinu ne pružaju. Mi smo svjesni činjenice da trgovačka društva, koncesionari u lukama za … /Govornik se ne razumije./ promet sami održavaju kompletnu infrastrukturu, sami održavaju sve one aktivnosti za koje se inače plaća komunalna naknada. Pa se s pravom može postaviti pitanje da li je opravdano plaćanje komunalne naknade i drugih naknade koje plaća ovlaštenik koncesije u pojedinoj luci. Bilo luci posebne namjene, bilo luci otvorenoj za javni promet. Htio bi se, evo samo kratko, osvrnuti na nekoliko stvari koje je gospodin Arlović rekao. Naime, mi člankom 2. ovoga zakona niti namjeravamo niti mislimo da se to iz Zakona može očitavati da ako netko koristi pomorsko dobro i ako ne plaća koncesijsku naknadu ili to pomorsko dobro ne koristi sukladno ugovoru o koncesiji, da bi eventualna šteta koju je napravio na pomorskom dobru bespravnim ulaganjem, odnosno bespravnom izgradnjom ovakvim člankom zakona bila legalizirana. Dakle, ako je netko gradio na pomorskom dobru on podliježe odredbama Zakona o građenju. Prema tome, ne može se bar po nama iz ovakvih odredaba zakona tumačiti da bi eventualna šteta koju je napravio a koja se tiče gradnje bila mu na određeni način legalizirana. Dapače, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem svojih zakona takav zahvat na pomorskom dobru koji je protivan zakonu mora riješiti, srušiti, donijeti rješenje o rušenju. Prema tome, nije nije naša namjera bila na takav način, a čini nam se da se to iz ovakve formulacije zakona ne može ni tumačiti. Druga stvar, pitanje dizalica. U ovom trenutku prije donošenja izmjena i dopuna ovog Zakona dizalice jesu, odnosno prekrcajna oprema jest pomorsko dobro u općoj upotrebi. Dakle, ono je pomorsko dobro i tek sada ovom izmjenom zakona ta prekrcajna oprema postaje lučka oprema i dolazi u režim vlasništva. Dakle, dizalice koje su do ovog trenutka još uvijek opće dobro, pomorsko dobro, sada bi ukoliko Sabor usvoji ovakvo zakonsko rješenje postalo vlasništvo Republike Hrvatske i dalo bi se na upravljanje lučkim upravama koje ga već sada imaju. Samo sada one imaju te, tu prekrcajnu opremu kao opće dobro, a sada bi imali i upravljali bi imovinom Republike Hrvatske koju bi sukladno ugovorom o koncesiji prepustili na upravljanje koncesionaru. Dakle, bitno se ne mijenja ništa osim što se sada točno zna titular vlasništva. To je Republika Hrvatska na toj opremi. U pravilu su to, to je oprema koja je već davno izamortizirana, na kojom se praktično ni ne plaća koncesijska naknada, ali odgovornost za pojedini objekat, pojedini dio opreme u luci se mora točno utvrditi. To je u ovome slučaju jasno preko lučke uprave, koncesionar koji upravlja tom opremom. I još jedna stvar koja je vrlo bitna, više ovaj članak govori o budućoj prekrcajnoj opremi koja će sada biti u sustavu vlasništva koncesionara u luci i koji lakše može putem kredita ili nekim drugim načinom stjecati pravo vlasništva. Odnosno, može lakše opremiti objektima, odnosno sa opremom koja sada jest u njegovom vlasništvu a nije u sustavu koncesije bilo da je to dobro u općoj upotrebi ili bilo da je to imovina Republike Hrvatske. To je bila intencija zakona, dakle, da koncesionaru u lukama pojednostavimo, omogućimo mu da bude vlasnik te opreme i da lakše riješi pitanje financiranja takve opreme. I još je gospođa Alenka Košiša Čičin-Šain rekla jednu stvar evo koja možda, mislim nije točna. Naime, točno je da su pojedini koncesionari u lukama dobili prioritetnu koncesiju, a kojom je praktično priznato pravo ulaganja, pravo rada u lukama. Jer jasno, tako su luke i infrastruktura i suprasturktura postale opće dobro. Nisu mogle sticati pravo vlasništva, nisu mogle postati vlasnici toga i država im je putem prioritetne koncesije na 12 godina omogućila da jasno dalje upravlja tom lukom. Međutim, sve ono što se u međuvremenu radilo, ovo što je rečeno, bilo kakav objekt koji su sagradili, objekat suprastrukture nije njihovo privatno ulaganje. Naime, ne može se niti na ulaganje na pomorskom dobru steći pravo vlasništva i bilo kakvo ulaganje moralo je biti sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. Moralo je biti utvrđeno ugovorom o koncesiji. Prema tome, takva građevina nije se niti mogla sagraditi, a ako se sagradila ona je i dalje pomorsko dobro. Prema tome, to nije sporno i to je jasno. Još jednu stvar koju sam htio reći, da spremajući cjelovitiji Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uistinu smo očekivali i očekujemo da taj Zakon bude jedan od onih "EU" zakona kojima usklađujemo naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom pričekati da Europska komisija donese taj "port package" kojim bi definirala odnos u javnim lukama europskoga zakonodavstva naspram luka i naspram koncesionara u tim lukama. Neovisno o tome, mi ne možemo u nedogled čekati takav jedan paket mjera kojega predviđa donijeti Europska komisija. I mi držim da moramo tijekom iduće godine zbog poticanja daljnjeg ulaganja na pomorskom dobru riješiti ove dubioze koje se tiču pomorskog dobra. One nisu male, one su veliko opterećenje postojećim, u navodnike, vlasnicima na pomorskom dobru jer nitko ne može biti vlasnik na pomorskom dobru, ali jest zemljišno-knjižni vlasnik, dakle stvaraju određene poteškoće u ulaganjima pa je praktično i kamen oko vrata i onima koji su stekli pravo vlasništva na pomorskom dobru, a nisu ga mogli steći s jedne strane, a s druge strane čini mi se da moramo tom izmjenom, odnosno tim novim Zakonom pokrenuti ulaganja na pomorskom dobru koja ruku na srce moramo priznati sadašnjim zakonima nisu bila u onoj mjeri učinjena kako promet u Republici Hrvatskoj u lukama zahtijeva i držim da nismo imali do sada kvalitetan odgovor da možemo odgovoriti onom rastu prometa koji se pojavljuje u Hrvatskoj u svim državnim lukama. Pa prema tome, taj Zakon bi mogao ugledati svijetlo dana iduću godinu i držim da koliko god teško bilo riješiti probleme na pomorskom dobru moramo u taj kolač zagristi i uistinu sa zakonom cjelovito riješiti sve te probleme na pomorskom dobru. Hvala.